godine je država izdvojila 645 miliona za ove aerodrome, odnosno za sve aerodrome i tako svakako neće biti dovoljno, ako ovako dobra misija i vizija razvoja našeg civilnog vazduhoplovstva, odnosno civilnog avio saobraćaja, nastavi u tom trendu.Što se tiče onog što se radilo pre toga, decenijama kao što su kolege pre mene rekle, decenijama pre ovoga uopšte nije ni ulagano u razvoj infrastrukture, a to je bio preduslova da dođu mnoge kompanije i da lete, pre svega iz Niša.Danas se iz Niša može leteti, na duplo više destinacija, nakon dolaska Er Srbije, pre preuzimanja aerodroma od strane države, iz Niša se sada upravlja svim aerodromima u Srbiji, osim Beogradskog

nekoj od prethodnih sednica sam govorio o tome da će doći do potpisivanja ugovora sa SMATS-om i konačno je i potpisan ugovor sa SMATS-om, kada je u pitanju zakup zemljišta za izgradnju tornja na aerodromu. Svi su pričali pre toga, ali ovaj menadžment trenutno u aerodromima Srbije je u pravo uspeo da ostvari ono i da realizuje što je neophodno za Niški aerodrom.Kao što rekoh, ovo je pravi put razvoja avio-saobraćaja, svaka vam čast, i hvala na podršci i našem regionu u Južnoj Srbiji, i tako i treba nastaviti sa tom jasnom vizijom razvoja i drugih aerodroma u Srbiji.

Hvala gospodine potpredsedniče. Evo danas, imamo na dnevnom redu 20 zakona. Zakone obrazlaže i ekspoze podnosi potpredsednik Vlade Republike Srbije, i ministar resorni, Zorana Mihajlović.Kakvi su zakoni, takav i ekspoze.

za 10 minuta, a za svaki zakon 30 sekundi.E takav ekspoze za ovih skoro 20 godina, od kako sam poslanik nisam zapamtio, niti je to bilo moguće.Dame i gospodo, ovde se mnogo hvalimo, kako je Srbija na 9. mestu po broju izdatih građevinskih dozvola. Gde je dokaz?

Vi se podsmevate narodnim poslanicima, što je neprimereno. To je odraz nevaspitanja.Milim vas, što ne kažete koliko ima nerešenih predmeta? Kako je moguće pričate jednu priču, a danas je objavljeno da 17.000 domaćinstava čeka rešavanje problema legalizacije, iako nije legalizacija danas na dnevnom redu? redu? Eto, 17.000 na Zvezdari imate, imate 35.000 nerešenih problema za kanalizaciju na Kaluđerici, Mirijevu, Paliluli, kome vi pričate molim vas i koga ubeđujete? Nemojte. Izlazite korektno sa tačnim podacima pred narodne poslanike.Ovo je parlament

i ne podsmevaju se narodnim poslanicima, ne nazivaju ih onakvim i ovakvim. Vi kada dođete pred parlament morate imati u vidu da je vas parlament, gospođo birao.Kada je u pitanju vaš resor, niste vi krivi. Kriva je Vlada i kriva je država koja je vama skoncentrisala 40% finansijske vlasti

imala je Srbija ministra saobraćaja, Ministarstvo građevinarstva, imate sada Ministarstvo za infrastrukturu i sve je pod vašom vlašću.I nije ni čudo, još samo što niste komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO, ili što niste komandant Ratne mornarice, iako nemamo more. Nema more ni Mađarska, a ima mornaricu. Još samo fali to da vam neko da u vlast i onda ćete vi biti lepa dama nasmejana, raspolažete sredstvima ove države i poreskih obveznika.Vi i kažete - mi smo završili puteve, toliko stotina kilometara železnice, toliko kilometara auto-puta, regionalnih puteva. Slušajte, molim vas, niste to vi, gospođo Mihajlović, gradili, to grade građani Srbije i poreski obveznici, a vi ste samo činovnik tamo koji treba da vodi računa kako se troše državna sredstva, to je broj jedan i ko vrši nadzor.Gde vam je nadzor nad izgradnjom puteva? Kolika je, pre svega, kvadratura hiljada kvadratnih auto-puteva, kolike je debljine asfalt, sastav materijala?Govorili ste o tome da put prema Ljigu od Obrenovca nije bio kvalitetan. Niko nije odgovarao. Ko je odgovarao? Da li ste imali službu nadzora? Što je došlo do obrušavanja podzida na Koridoru 11? li je neko odgovarao? Niko. Kolika je materijalna šteta? Velika. Ko će tu štetu da nadoknadi? Hoćete li vi?Ne vi?Ne možete vi tako da radite. Vama nije tako dozvoljeno. Vi izmeštate Ministarstvo na jug. E, sada izmestite Ministarstvo u Murtenicu, opština Nova Varoš, gde niste dali ni žutu banku, takoreći za lokalne i regionalne puteve.Da li ste, gospođo li ste, gospođo ministre, bili u selu Negbina? Radi se o strateškom putu između Zlatiborskog i Raškog okruga. Da li ste možda prošli kroz Negvinu, Đeniće, Gojgiće, Drndareviće, Popoviće, da li ste prošli do Jasenova, da vidite kako ti građani žive? Svi žele da im omladina ostane u tim selima, a imaju mogućnosti da se bave poljoprivredom. Napravite im za ona 4,5 kilometara, što je ostalo samo da se postavi asfalt, biciklističku stazu, biće zadovoljni.Gospođo

je dala za rekonstrukciju te pruge 42 miliona evra. Kako je moguće da vi kaznite građane Pančeva da taj „Beovoz“ ide samo do Ovče?

Šta ste uradili da zaustavite bugarske, turske i druge šlepere koji prolaze, dolaze do Smedereva, kreću preko Kovina, Pančeva, Kovačice, Zrenjanina, Kikinde do Subotice, a ne plaćaju putarinu? Desetine miliona štete je što se napravi šteta na putevima, a šteta je još veća što nisu uplatili, što tu nešto ne preduzmete?Šta ste uradili, gospođo Mihajlović u vezi građevinske mafije na Zlatiboru? Šta ste tamo uradili? Od kako ste vi ministar tamo je ne Zlatibor, nego je postao divlji zapad. Izvolite gospođo, vidite koliko je zgrada napravljeno u sred centra gde nije smelo da se dira ono parče zemljišta prirode gde dolaze desetine i desetine hiljada građana. Idite, videćete da su na jezeru postavljeni temelji višespratnice, a na zgadi piše „Alibi“. Ko mu je dao alibi da on može na sred jezera i na temeljima jezera da gradi?Kažete da je to u pitanju rešavanje izdavanja građevinskih dozvola i legalizacija na nivou lokala. Pa, gospođo, da li ste vi ministar građevina? Šta ste vi uradili, da li vršite nadzor ili ga ne vršite? Šta ste uradili? Šta vam radi lokalna samouprava? Što ne reši tolike nerešene predmete?

Da li je tačno da su tražili 500 miliona evra? Da li je tačno da je američka kompanija dobila po ugovoru da obavi te poslove za 800 miliona evra? Za 300 miliona evra što je više država platila, 8.527 stanova moglo je za organe bezbednosti da se napravi, površine 70 kvadrata po ceni 500 evra po jednom kvadratu.

puteva koji će se rekonstruisati. Nalazi se nekoliko puteva koji su upravo vezani za oblast Nove Varoši, pa možemo tačno da vidimo posle koji su to putevi. Ja ne umem da izgovorim sva imena, priznajem.Druga stvar, pitali ste – a, gde smo mi to deveti u svetu? Pa, deveti u svetu smo na međunarodnoj listi kako se obavljaju poslovi u svakoj zemlji, dakle, Duing biznis listi, koju pravi Svetska banka, a ona rangira 186 ili 187 zemalja sveta. Srbija se nalazi na devetom mestu, a bila je druga od pozadi. Dakle, bila u tom trenutku 184. 2013. godine.Ono što ste pitali sa magistralne puteve i putarinu, potpuno ste u pravu. Već nekoliko meseci „Putevi Srbije“ prave analize. Upravo pokušavamo da nađemo način i da svakako se uvede plaćanje naknada za korišćenje magistralnih puteva baš zbog toga što oni obilaze sada autoputeve, dakle, pričamo o teškom teretnom saobraćaju i na taj način suštinski idu preko magistralnih puteva i

Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture je podnelo krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv pet ili šest ljudi upravo zbog kriminalne gradnje na Zlatiboru i to smo uradili pre, ja mislim, pre tri godine, sa svim dokazima i sa svim papirima. Ja i dalje verujem u naše nadležne organe i da ćemo u tom smislu dobiti određene informacije.U pravu ste, divlja gradnja na Zlatiboru nije od juče i nije od pre četiri godine, nego traje malo duže i to zaista izgleda jako ružno, pre svega za onako lepu planinu. To je maksimum koji je ministarstvo moglo da uradi. Izašlo se sa svim inspekcijama, uradilo se sve skupa, i naravno, ogroman broj krivičnih prijava pojedinačno za sve one koji su gradili na mestima gde nisu smeli da grade na Zlatiboru. Hvala.

To je broj jedan.Drugo, ne rekoste ništa da li je tačno da smo mi deveta zemlja po izdatim građevinskim dozvolama? Možete da nam kažete sada, tu su uvaženi narodni poslanici, koliko je podneto zahteva za izdavanje građevinskih dozvola u periodu od 2000. godine do današnjeg dana, pa onda nam recite od toga rešeno je toliko, nerešeno toliko, e, onda možemo da se merimo da li smo na devetom ili smo iza Bangladeša.Drugo, vi ste rekli vezano za Novu Varoš,

bilo bi jako korisno da vi ovim selima koje sam nabrojao, a ima ih Bela Reka, Donja Bela Reka, zatim Ljubiš, Jasenovo, Ojkovica, Kućuni, Negbina, Đenići, tamo ima dosta mladih koji žele da ostanu. Njima treba puta malo, a to neće za ona 4,5 kilometra. Ja vas pitam – da li će vlast moći da učestvuje, obzirom da imate i ustavne obaveze u odnosu na regionalni razvoj?Član 194. Ustava obavezuje i Vlada je obavezna da vodi o regionalnoj situaciji i razvoju. Hoćete li nešto učiniti za Negbinu do Jasenova, ostalo je još samo 4,5 kilometra, a vojska je taj deo dobrim delom radila prethodno?

verovatno će da vam bude lakše da slušate nas koji želimo da hvalimo i da pozitivno govorimo o vašem radu, o rezultatima koje ste pokazali u onome što ste sami rekli koliko je autoputeva izgrađeno, koliko je pruga rekonstruisano, koliko je popravljena infrastruktura u ovoj zemlji. Ja ću da vam kažem da mi, kao poslanici koji podržavaju ovu Vladu i vas kao ministra u Vladi, podržavamo i set zakona koji je danas na dnevnom redu, a koji ima za cilj da omogući još brži razvoj ove zemlje, još bržu realizaciju projekta u infrastrukturi, jer sam se i sam, radeći na lokalu, suočavao sa problemima imovinsko-pravnih odnosa, kad je više bilo momenata kad nešto ne može da se uradi, nego kad može, pa sam se i nedavno, pre ovog mandata, u Smederevu suočio sa izgradnjom zone i da nije bilo gospodina Vučića da to preseče i pomogne, nikada to ne bi bilo završeno, a sada u Smederevu imamo još toliko radnih mesta koliko daje i „Železara“.Znači, potrebno je da imamo sistemski uređene zakone, da to ne zavisi ni od predsednika, ni od ministara, već da to Skupština donese, sa predlogom stručnih ljudi i da mi to primenjujemo i znamo pravila.Impozantno je ono što je urađeno. Ja o tome ne treba da govorim. Rezultati su potpuno jasni i merljivi.Dolazim iz opštine Smederevska Palanka i prenosim vam ogromnu zahvalnost tog naroda koji je u vremenu od 2008. do 2016. godine potpuno opustošen i svi ste svedoci ovde šta je zatečeno. Od 2016. i 2017. godine potpuno se promenila slika. Svi dugovi su, da kažem, anulirani, rešeni su problemi koji su tamo postojali. Izgrađeno je mnogo u oblasti putne infrastrukture. Napomenuću samo ljude iz šumadijskog sela Kusadak, gde je put prošao kroz celo selo, 12,5 kilometara. Oni kažu kao da su iz sna izašli i videli, nisu verovali. Ne bi verovali nijednom obećanju. Ljude iz mesne zajednice Cerovac, gde ste i vi bili, gde je asfaltirano maltene celo selo.Još mnogo stvari se radi u opštini Smederevska Palanka, ali ono što ja želim da vas molim i ne bih to govorio ovde u ovoj Skupštini, zapravo, koleginica moja Nataša Jovanović i ja smo pre godinu dana tražili prijem kod direktora „Puteva Srbije“, pismenim putem. Nismo dobili nikakav odgovor. Radi se o putu Palanka-Mladenovac. On nije planiran ovim velikim projektima koji nas sada očekuju, ali ono što ja hoću da vam kažem jeste da je od kad je Mladenovac spojen sa izlazom na autoput, kod Malog Požarevca, to je najkraći i najbrži put do Beograda.Ovo što je urađeno za Veliku Planu, izvanredno je, mi to poštujemo i to je naš izlaz na jug. To je najbliži izlaz na autoput koji imamo 13 kilometara.Međutim, naš cilj je da idemo ka Beogradu. I sva sela u opštini Smederevska Palanka žele da idu ka Beogradu. Mladenovac je jesenas negde oko sedam kilometara tog puta rehabilitovao. Nije to na onom nivou kako je urađeno za Veliku Planu, ali je jako jako dobro.Ja molim vas i „Puteve Srbije“ da taj put, koji je dužine 25 kilometara, pogledaju. Možda je polovina potrebna da se rehabilituje i ništa drugo nama ne treba. A, ako pogledate,

koji ne žele da plate putarinu hoće da idu ovim putem i mnogo drugih registracija, iz Paraćina.Kažem vam da ljudi u vremenu kad nema toliko posla u Smederevskoj Palanci, kao što je to nekada bilo kada je „Goša“ radila punim kapacitetom, pronalaze uposlenje, mali broj, slobodan sam da kažem, u inostranstvu, a veliki broj u Beogradu. I to je dobro. Oni ujutru od šest do devet odlaze u Beograd, zavisi kad ko radi i od 15.00 15.00 do 19.00 časova se vraćaju u mesta Smederevske Palanke, tamo žive.Znači, ja vas molim da to pogledate. To nije velika investicija u odnosu na sve ono što smo u ovoj zemlji uradili, a mene raduje svaki kilometar koji je urađen.Još nešto, molim vas, renovirali ste prugu od Mladenovca do Velike Plane, kroz Smederevsku Palanku. Odlična je, 120 kilometara vozovi jure, uglavnom teretni, nema toliko putničkih, što mi je žao. Tu možda može što šta da se popravlja, ali ono što doživljavam često na putnom prelazu, koji sam prinuđen da pređem dva puta dnevno, kolega je pomenuo, jeste da on radi kao sumanut, odnosno da nekad radi treptač, nekad naiđe voz i ne radi ništa. Jutros sam naišao, pola sata sam čekao, nema voza, spuštena rampa. Dajte to, molim vas, da nam to ne stavlja mrlju na one kvalitetne projekte koji su radili, potpuno rekonstruisanu prugu.Zahvaljujem se na svemu što ste uradili. Zahvaljujem se i na onome što se planira da se uradi u mojoj opštini, u širem regionu. Cenim ono što radimo da bi se povezali sa susednim zemljama. To je od izuzetnog značaja. Imate podršku. Za razliku od onih koji vas kritikuju, mi cenimo rad i gledamo rezultate tog rada. Hvala vam veliko. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić. Izvolite. **Milan Ljubić** Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u svom planu rada i budžetu za 2020. godinu planiralo otpočinjanje realizacije projekta iz novog investicionog ciklusa vrednih oko pet milijardi evra u infrastrukturne projekte,

novo planirani put „Vožd Karađorđe“ koji će povezati Šumadiju sa istokom Srbije, te izgradnju brzih saobraćajnica, u železničkoj imamo izgradnju brze pruge Beograd – Budimpešta, kao i rekonstrukciju pruge Niš – Dimitrovgrad.Svi

Uz to, imaćemo i niže cene transporta i poboljšanje pristupačnosti svim delovima Republike Srbije. Ovakvim povezivanjem imaćemo povećanu potražnju za tranzitnim saobraćajem kroz našu zemlju, što će za rezultat imati uvećanje prihoda u budžetu Republike Srbije sada, ali i za buduće generacije. Radimo i gradimo za budućnost naše dece.Propisi koji su od značaja za Predlog zakona su propisi koji uređuju oblast eksproprijacije, zatim oblast planiranja, projektovanja i izgradnje javnih nabavki i carinski propisi. Predložene izmene se odnose uglavnom na skraćivanje rokova izgradnje i efikasne realizacije infrastrukturnih projekata.Bivša vlast mogla je i imala je priliku da nešto uradi. Oni to nisu uradili, jer njih to nije ni interesovalo. Oni su se samo brinuli za svoje džepove. Posao političara je da život ljudi bude bolji.U

U narednom periodu do 2025. godine država će uložiti devet milijardi evra u infrastrukturu. To je prednost i to je razvojna šansa Srbije. Mi to i činimo.

kao i razvoj turističkih potencijala, bolje punjenje budžeta i omogućiti privredni rast i razvoj Srbije. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Studenka Stojanović. Izvolite. uvažena ministarko Mihajlović, navikli smo da kada su u ovoj sali ljudi iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture to obavezno označava neke nove projekte i zaista je toliko toga realizovano u prethodnom periodu da smo se brzo i lako navikli na to da se Srbija razvija, da se gradi, da napreduje. Skoro da smo zaboravili da smo decenijama pre dolaska SNS na vlast imali užasnu sliku i kada je u pitanju infrastruktura i kada je u pitanju građevinarstvo, a i svi ostali važni segmenti u državi. Ne kaže se uzalud da se čovek lako navikne na dobro.Ono što je dobro za istočnu Srbiju, u ovom materijalu koji je ovde pred nama, je sasvim izvestan projekat izgradnje brze saobraćajnice Paraćin – Zaječar, sa krakom prema Boru, za koji je dokumentacija u pripremi. Vi ćete me, gospođo Mihajlović, dopuniti ukoliko se razgovaralo i o načinu finansiranja ovog projekta ili ako imate neke dodatne informacije.Sledeća stavka koja je vrlo važna za Bor jeste autoput „Vožd Karađorđe“, čiji će jedan krak ići ka Svilajncu, Despotovcu, pa sve do Bora. Dužina ovog autoputa biće između 220 i 270 kilometara u zavisnosti od toga da li će biti povezan sa koridorima 10 i 11.Svima je poznato da su ovakvi projekti zamajac privredi i da uz dobru infrastrukturu možemo očekivati privredni razvoj, a istočna Srbija, odnosno grad Bor, već očekuje velike investicije kineskog partnera koji će u proširenje proizvodnih kapaciteta rudnika uložiti 800 miliona dolara, ali uložiće i u razvoj novog rudnika bakra i zlata. To svakako znači upošljavanje velikog broja radnika, znači višestruko uvećanje prihoda za gradski budžet i znači ekonomski pomak tog dela Srbije koji je ranijim vlastima služio isključivo za pljačkanje, za prodavanje fabrika koje su odmah nakon toga zatvarane i za otpuštanje desetina hiljada radnika.Treća velika investicija koja je jako značajna je brza saobraćajnica Kladovo – Negotin, dužine 146 kilometara. Taj deo Srbije je predivan i ljudi nisu mogli da dolaze često zbog jako loših puteva koji nisu rađeni decenijama unazad. Sada će se omogućiti takva infrastrukturna povezanost koja će biti podsticaj kako za turiste, tako i za privredu, odnosno za mala i srednja preduzeća. To znači novi način planiranja budućnosti građana istočne Srbije, smanjenja odliva stanovništva i nove mogućnosti za razvoj.Dakle, mi možemo samo da zahvalimo vama i da zahvalimo Aleksandru Vučiću što brine o realnim potrebama građana istočne Srbije, a ove ljude iz Saveza za Srbiju možemo samo da pitamo da li im još uvek nije jasno zašto mu zahvaljujemo svakoga dana. Hvala i vama. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarka, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranja prava korišćenja u prava svojine Vlada Republike Srbije planira dodatno uređenja dela zakona koji se odnosi na građevinsko zemljište i da da korisništvo omogući pretvaranje u pravo svojine kod građana koji su zemljište pribavili u korišćenje od autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili od Republike od Republike Srbije.Pored direktnih efekata koje ovaj zakon obezbeđuje, koji se odnosi na mogućnost pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine, uz plaćanje naknade koja se određuje na osnovu jedinice lokalne samouprave, odnosno organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne odnose, u skladu sa aktom o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra građevinskog zemljišta po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu.Ovim zakonom se na indirektan način omogućava lakši postupak ozakonjenja objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, kao i pribavljanje građevinskih dozvola na zemljištu na kojem nije izgrađen jedan objekat. Sve ove mere rezultiraju povećanjem prihoda u budžet Republike Srbije i AP ili jedinice lokalne samouprave. Od 2015. godine na osnovu naknade za konverziju građevinskog zemljišta prihodovano je oko 800 miliona dinara koji se dalje koriste za unapređenje i izgradnju infrastrukture potrebne građanima Republike Srbije.Građani Srbije.Građani Srbije treba da znaju da se punjenje budžeta Direkcije za izgradnju vrši na osnovu izdavanja građevinskih dozvola, promene namene zemljišta, davanja u zakup ili konverzije zemljišta, a da se ova sredstva vraćaju u sredinu iz koje su prikupljena za finansiranje izgradnje vodovodne mreže, kanalizacione mreže, trotoara, puteva i sve ostale potrebne infrastrukture potrebne za lagodniji život.Zakon je takođe uzeo u obzir i sredstva koja su građani tj. korisnici zemljišta već uplatili na ime zakupa nad predmetnom parcelom. Cena konverzije biće umanjena za iznos koji je već uplaćen uz donošenje izveštaja od veštaka ekonomske struke i pretvaranje iznosa koji je nekada bio uplaćen u današnji realan iznos. Dodatna pogodnost kojom Vlada Republike Srbije i SNS žele da dodatno stimulišu građane koji vrše proces konverzije jeste umanjenje konačnog iznosa za 30% u odnosu na ukupan iznos potreban za plaćanje konverzije.Dodatni razlog zbog kog sam rešio da diskusiju usmerim na ovaj zakon ogleda se u činjenici da veliki broj građana sa teritorije gradske opštine Surčin sa koje i ja dolazim imaju problem sa upisom prava svojine i ozakonjenja objekata iz razloga što ih pravo korišćenja nad građevinskim zemljištem onemogućava.Srpska napredna stranka kao odgovorna stranka prema svim građanima donoseći ovaj zakon otvara mogućnost da građani koji poseduju zemljište u korisničkom statusu izvrše pretvaranje u pravo svojine i sva ostala prava, ali i obaveze koje proističu iz prava svojine nad zemljištem.Izneo bih jedan konkretan primeri koji se odnosi na parcelu 1285, konkretno katastarska opština Bečmen na teritoriji gradske opštine Surčin. Ta parcela je svojevremeno od Poljoprivrednog kombinata „Budućnost“ Dobanovci ustupljena tada gradskoj opštini Zemun, koja je dalje na osnovu zaključka izvršnog veća, to je u stvari danas veća gradske opštine dodeljena aktom na raspolaganje trećim licima, konkretnoj parceli je doneto oko 300 odluka o dodeli dela parcele i na dobrom delu su izgrađeni objekti bez građevinske dozvole. Danas, zbog promene vlasničke strukture u tom kombinatu upisa novog vlasnika koji je nakon privatizacije upisao pravo svojine nije moguće izvršiti parcelaciju niti upis prava svojine na konkretnom predmetnom zemljištu.Ovakav slučaj nije prisutan samo u Bečmenu. Imamo slučaj na teritoriji gradske opštine Surčina, gradska opština Zemun, na teritoriji Beograda, kao i Stara Pazova na kojima su postojali kombinati sa kojima su lokalne samouprave izvršile slične transakcije i građani iz tog razloga danas ne mogu da ostvare pravo da izvrše parcelaciju i ozakonjenje objekata koji na tim parcelama postoje.Ovi slučajevi su prisutni, kao što sam rekao i na teritoriji drugih opština, ali moja molba jeste da ovakav problem građana može da se reši konvalidacijom ugovora, uz zajedničke napore kako jedinice lokalne samouprave i gradskih opština, tako i resornog ministarstva koje medijacijom između jedinica lokalne samouprave opština i nosioca svojine u cilju rešava problema ovih ljudi, koji su jedinu imovinu i krov nad glavom stekli na ovu zemljištu, a koje ne mogu steći pravo zbog propusta koji su prethodni režim napravili i koje danas treba da ispravi Vlada Republike Srbije i SNS.Ja bih svoje kolege narodne poslanike pozvao da u danu za glasanje podržimo sve predloge zakona koji se danas nalaze na dnevnom redu, što ću učiniti i ja. Hvala. izvolite. na dnevnom redu imamo jako važne zakone iz oblasti građevinarstva, dakle iz resora Ministarstva građevine u čijoj nadležnosti su infrastrukturni projekti koji su od životne važnosti za našu zemlju.Prvo želim da pozdravim ministarku Mihajlović kako u svoje ime, tako i u ime građana opštine Bosilegrad, jer je ona jedna od retkih visokih funkcionera koja je posetila jednu opštinu kakva je naša i da čuje sa kakvim problemima se njeni stanovnici suočavaju.Takođe, želim da iznesem sve pohvale na rad Ministarstva građevine, na čijem čelu je jedna žena koja se muški nosi sa veliki problemima i izazovima. Zahvaljujući radu Ministarstva građevine, politici Vlade Republike Srbije i upornosti predsednika Aleksandra Vučića, jug Srbije je dobio auto-put na koji je čekao skoro 40 godina, koji su prethodno mnogi gradili, ali niko nije uspeo da ga izgradi, sve dok se ovo ministarstvo i ova Vlada nisu uhvatili u koštac sa svim problemima i posao priveli kraju.Tako je sada i mojoj opštini Bosilegrad, mada ona nije direktno na ruti auto-puta, bliži su joj i Niš i Beograd, do kojih se sada stiže i lakše i brže.

nakon sretanja sa auto-puta, na putu za Bosilegrad imamo deonicu preko Vlasinske regije u dužini od 70 km i to je jedan od najvećih problema na putu do naše opštine Bosilegrad.Imajući u vidu objektivne okolnosti, analize i mogućnosti, ja ću vam ukratko izneti predlog inicijative za pokretanje projekta Koridor Vlasina koji bi rešio mnoge probleme i podigao ceo region tog dela Srbije.Projekat Koridor Vlasina je infrastrukturni projekat izgradnje saobraćajnice koji će povezati dve države, Republiku Srbiju i Republiku Bugarsku, odnosno Koridor A1, Koridor 10Jug u Republici Srbiji i Koridor A3, Koridor Struma u Republici Bugarskoj najkraćim rastojanjem.Početak Koridora Vlasina je na Koridoru A1, dakle, Koridor 10Jug kod mesta zvanog Ramađe, gde je predviđena buduća petlja koja je u fazi projektovanja. koja je u fazi projektovanja. Dalje, trasa Koridora Vlasina ide prema gradu Surdulici i prolazi pored grada obilaznicom. Od grada Surdulice, trasa vodi prema Vlasinskoj visoravni, koja ima veliki uspon pa je predviđena treća saobraćajna traka za teška teretna vozila i otežane uslove u zimskom periodu.Predviđen je tunel za prolaz preko Vlasinske visoravni za skraćenje ukupnu trase saobraćajnice Koridora Vlasina i očuvanja životne sredine na Vlasinskom jezeru.

Koridora Vlasina ide preko grada Bosilegrada, obilaznicom i ide ka graničnom prelazu Ribarci, Republika Srbija, odnosno graničnom prelazu Oltomanci na strani Republike Bugarske, od graničnog prelaza Oltomanci na strani Republike Bugarske, trasa Koridora zadržava postojeću trasu, postojećeg puta do grada Ćustendil koji obilazi izgrađenom obilaznicom i ide prema Koridoru A1, Koridor Struma, od mesta Boboševo, gde postoji izgrađena Petlja.Dužina Petlja.Dužina ovako prezentovane trase između Koridora A1 u Republici Srbiji i Koridora A3 u Republici Bugarskoj je 120 km, što predstavlja najkraći put između ova dva koridora. Povezuje tri opštine u Republici Srbiji - opštinu Vladičin han, Surdulicu i Bosilegrad i tri opštine u Republici Bugarskoj - Ćustendil, Dupnica i Blagoevgrad.Koridor Vlasina bi u potpunosti otvorio ovo područje za nesmetan prolaz ljudi, robe i kapitala, ne samo između Republike Srbije i Republike Bugarske, nego i ostalih država u regionu i država zapadne Evrope i Bliskog Istoka, imajući u vidu činjenicu

da rimska poslovica "via vita" - put je život, zaživi i na ovom prostoru, za dobrobit svih građana na ovom području.Imajući u vidu ubrzanu migraciju sa tog područja, izgradnjom ove saobraćajnice stvorile bi se šanse za život i rad ljudi i sa srpske i sa bugarske strane, jer granicu ne čuva ni vojska, ni policija, toliko dobro koliko je čuvaju ljudi koji žive sa jedne i sa druge strane granice.Realizacija projekta Koridor Vlasina je realan, imajući u vidu činjenicu da su svi projekti iz oblasti saobraćajne infrastrukture Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture koje vodi uvažena ministarka Zorana Mihajlović realizovani po utvrđenoj dinamici i po najvišim standardima za kvalitet.U danu za glasanje, ja ću podržati sve zakone koje imamo danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.

menja prostorni plan Republike Srbije, a on bi morao to i predvideti, molim da nam uputite sve ovo što ste sada rekli kroz jednu inicijativu, što pre, kako bismo videli sada dok menjamo prostorni plan kako ćemo to uvrstiti u prostorni plan. Hvala.

negde na samom kraju dana neophodno je da se osvrnem na tok današnje sednice koji je u nekoliko navrata iskakao iz okvira tema koje su predviđene dnevnim redom.Istinski ne poznajem nijedan dobar razlog zašto bi pojedinci konstantno napadali neke od predstavnika Vlade, predsedništva i, naravno, poslanika vladajuće koalicije. Možda time ti stendap komičari smatraju da rade na svom marketingu i na taj način se i utrkuju kako bi bili što brutalniji. Međutim, negde u poslednje vreme to se više ne odnosi samo na salve uvreda, napada, lažnih izmišljotina, već se prelazi na pozivanje na ubistvo.Neverovatno je da u nedostatku političkih ideja Savez za Srbiju je konstantno obojen svojim sopstvenim kompleksima. Da li je normalno da neko kada nema političku ideju, a u savezu je, savez podrazumeva zajednicu nekoliko aktera, oni bi trebali da imaju ista mišljenja, isti pravac delovanja, a oni to apsolutno nemaju. Takav savez postoji u Srbiji. oni ne mogu da se dogovore oko jedne osnovne stvari - hoće li bojkotovati ili neće bojkotovati izbore.Međutim, milostinja od 3% cenzusa im deluje primamljivo. I onda, kada završe taj jedan krug rasprava, onda se reinkarniraju neki prepušteni zaboravu sociolozi koji opet pozivaju na ubistvo predsednika države. Da li je to normalno?Molim vas, mi u sali imamo nekoliko dobrih doktora, u stvari više dobrih doktora, koji mogu da uspostave dijagnozu toj gospodi. Ja predlažem da mi organizujemo jednu humanu akciju, kako bi se svim činiocima i svim slučajevima Saveza za Srbiju utvrdila dijagnoza, kako bi ljudi znali jesu li bolesni, pa da bolest ne uzme maha.Obzirom da smo već na isteku radnog dana, ne bih želela da propustimo vreme, kako bismo govorili o pozitivnim stvarima, jer upravo ono što oni žele jeste da mi ne govorimo o realizaciji svih naših projekata i moram vam reći da sve ono što smo usvajali u prethodnom periodu, sve o čemu je Vlada govorila, šta su sprovodile lokalne samouprave, jeste rezultiralo tome da mi danas imamo auto-put "Miloš Veliki", da imamo "Ipsilon krak" od Subotice, da imamo Koridor 10, da će se raditi Moravski koridor i, naravno, ono što je negde blizu srcu i što je bitno za vitalnost Vojvodine, srednji Banat, jeste auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Taj auto-put će imati 12 petlji, tri mosta i jedan nadvožnjak. To je projekat u vrednosti od 600 miliona evra. Neko nije mogao ni da zamisli da može da obezbedi ta sredstva. Ma, nisu ni želeli, niti da razmišljaju, nisu mogli a nisu ni znali šta da isplaniraju i kako da obnove Srbiju.Moji Zrenjaninci ovo pozdravljaju. Veoma nam je to bitno, ne samo za fizička lica već i za preduzetnike, kako bi na što efikasniji način mogli da distribuiraju svoje proizvode na tržištu.Ono što vam moram reći, vi ste bili na početku radova obilaznice oko samog grada, juče je bila radna nedelja u Zrenjaninu i konstrukcija mosta se postavljala, tako da je to jedan veliki projekat koji znači da se sam saobraćaj izmesti iz centra grada. To je projekat koji finansira Vlada Republike Srbije u iznosu od 350 miliona dinara bez PDV-a.Zaista PDV-a.Zaista mi je drago što će Zrenjanin biti vidljiv. Mi želimo da bude industrijski centar, kao što je nekad bio i ono što nam je primarno jeste da ljudi jedni druge ne pitaju - gde radiš i da li radiš, nego - za koliku platu, koliko dugo, želiš li da menjaš radno mesto? A mi smo blizu takvoj situaciji.Hvala vam na svemu što ste učinili svojim aktivnostima u Vladi Republike Srbije, hvala vam što nismo zapostavljeni i ovo je definitivno veliki broj razloga zašto ću ja podržati predloge zakona koji su na dnevnom redu. Hvala još jednom.

potpredsednice Vlade sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, na kraju ovog napornog dana i puno govornika pre mene, teško je ne ponavljati se. Međutim, želim da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da mogu danas da govorim o ovim zakonima i ovoj temi, jer ima puno toga šta da se kaže.Vlada Republike Srbije je kao jedan od svojih prioriteta postavila uspostavljanje kvalitetnog i efikasnog železničkog sistema, koji će predstavljati jedan od glavnih oslonaca povećanih privrednih aktivnosti i daljeg razvoja Republike Srbije.Još 60-ih i 70-ih godina 20. veka je izvršena demontaža pruga, kao nepouzdanih i nebezbednih, kao i neisplativih. Zato su pred nama dve odluke - o oduzimanju dobara u opštoj upotrebi dela železničke infrastrukture, ukupne dužine 1.030,7 km. Trenutna ukupna dužina pruga na teritoriji Srbije, uključujući i KiM je 3.724

u okviru kojih je povećana brzina na remontovanim deonicama sa 30 do 50 km na čas, na 80 do 120 km na čas. Isporučeno je 10 višesistemskih lokomotiva, dok se isporuka još 16 višesistemskih lokomotiva očekuje do kraja ovog meseca.Izvršena je, takođe, rekonstrukcija 12 tunela, vrednosti 3,9 miliona evra.Takođe, uređeni su putni prelazi, čija je ukupna vrednost jedan zarez

44 putna prelaza je postavljen video nadzor, 35 je postavljeno osvetljenje, na 12 putnih prelaza vibro-trake, a na pet putnih prelaza postavljeni solarni markeri na putu. Među ovim prelazima nalaze se i automatizovani prelazi u opštini Mladenovac, i to u naselju Drapšin, naselju Bataševo i selu Rabrovac. Ovde je ranije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom. Od kada su urađene rampe, nije bilo nikakvih nesreća u saobraćaju i sugrađani koji žive u delovima grada i svakodnevno prelaze prugu se osećaju zadovoljnije, sigurnije, za svoju decu i

Pogotovo je važnost ovoga, jer je ovo najstarija zgrada u gradu. Građani izuzetno pozitivno reaguju na ovu promenu.Takođe, proradio je i „Beo voz“, a u narednom periodu se nadamo da će biti omogućeno da se iz stanice Mladenovac stigne do stanice Vukov spomenik. To za sada nije slučaj, nego samo do stanice Prokop, što je komplikovano za putnike i produžava put do posla ili do fakulteta.Takođe, preveliki je broj stanica, ukupno devet, od Mladenovca do Beograda i ne dozvoljava razvijanje brzine voza na već rekonstruisanoj pruzi na ovom delu. Nikako ne sme da dužina putovanja zbog usputnih stanica bude duža, nego što je to autobuski saobraćaj, jer jedino tako postižemo efekat uvođenja ove linije.Kada „Beovoz“ bude proradio u punoj deonici, nadam se da će se uskladiti i povećati broj polazaka kako bude rastao broj putnika železnicom.Srbija

i zahvalj ujući suficitu u državnoj kasi. Radi se i gradi, ne samo železnička infrastrukture, nego i klinički centri, bolnice, škole, stanovi.Prokomentarisala bih nešto i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koja ima za cilj da se poveća maksimalna spratnost objekata koji se grade u okviru ovog projekta sa šest na osam spratova.Ove godine raspisuje se tender za još 8.000 stanova za pripadnike bezbednosti. Gradnja je pokazatelj da država ceni svoje pripadnike snaga bezbednosti, pripadnike Ministarstva odbrane, MUP-a, Ministarstva pravde, zatim za izvršenje krivičnih sankcija i vodi računa, ne samo o njima i njihovim životnim i radnim uslovima, već i o porodicama.Već smo doneli odluku kojom se vrši promena zakona, koji podrazumeva mogućnost kupovine stana pod povoljnijim uslovima za borce, članove domaćinstva i invalide.Ovo su zaista veliki projekti koji upošljavaju domaću privredu i ujedno obezbeđuju egzistenciju ljudima koji su vrlo važni za zemlju. Ovim i pokazujemo da država Srbija uspostavlja sistem koji se brine o pripadnicima snaga bezbednosti, od njihovog školovanja, zaposlenja, lečenja.Ima puno toga još da se kaže, međutim, ja sam izdvojila samo ova dva zakona o kojima mislim da se možda po najmanje pričalo. Inače, u Danu za glasanje, naravno, podržaću sve predložene zakone. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović.Izvolite. kolege poslanici, građani Srbije, ja ću danas govoriti o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.Zakon o planiranju i izgradnji uređuje uslove i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnju objekata, kao i vršenje nadzora nad primenom odredaba ovog zakona i inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za uređenje prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i za izgradnju objekata.Srbija je postala gradilište, na čitavoj svojoj teritoriji. Od 184 mesta Srbija je danas deveta

U 2020. godini počinje izgradnja četiri nova autoputa sa novih 500 kilometara, nastavljaju se radovi na završetku Koridora 11, a do kraja godine počinje i izgradnja puta mira prema BiH, puta od Rume do Šapca, izgradnja Moravskog koridora koji ima veliku važnost u tome što će se ovoga puta pronaći rešenje toka Morave koja je u prethodnim godinama plavila plodno zemljište i nanosila štetu samim građanima.S

koja žila kucavica u povezivanju autoputa E-70 sa Koridorom 10. Zahvaljujući stabilnim finansijama i budžetu, Vlada Srbije na čelu sa Ministarstvom građevine i našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je toliko energije uložio u taj rad, ja mogu da vam kažem da obilaznica svakodnevno napreduje i ne znam tačno dinamiku, ali samo vidim da se svakodnevno radi, ima radnika i subotom i nedeljom i vidi se kako napreduju izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, bili bi rešeni problemi koji su se pojavili u praksi, a koji se odnose na izdavanje ličnih licenci i omogućavanja rada strancima.Ovim zakonom, smanjuje se broj procedura za dolazak do licence. Ovim zakonom se redefinišu određene norme, a sve u cilju daljeg poboljšanja i unapređenja i građevinarstva u Republici Srbiji, daljeg napredovanja na listi Svetske banke o uslovima poslovanja.Predlog ide i u pravcu nacionalnog zakonodavstva, tj. propisima koji treba da budu usklađeni sa EU. Predložena rešenja će imati neposredan efekat na investitore, privredna društva, preduzetnike, fizička lica, arhitekte, odgovorne i prostorne

u nesmetanom prometu robe i usluga, a koji su neki od osnovnih postulata EU.Imajući u vidu iskustva zemalja regiona, pokazalo se da je kvalitetna pravna i institucionalna uređenost sistema, planiranje i izgradnja, da predstavlja jedno od strateških opredeljenja, planiranja i izgradnje objekata i ključnih pretpostavki razvoja građevinarstva jedne zemlje i zaštite interesa njenih građana.Pozivam svoje kolege da u Danu za glasanje prihvatimo predložene zakone. Hvala. Pošto na listi poslaničkih grupa nema više prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, gospođo ministre sa saradnicima, potrudiću se da budem kraći od onoga što sam nameravao da kažem u ovom vremenu koje je preostalo našoj poslaničkoj grupi, odnosno, vremenu ovlašćenog predstavnika grupe. Nekako za sve četiri godine smo skupa ovde u parlamentu pratili završetak Koridora, autoputa Miloš Veliki, na deonici koja prelazi preko teritorije gradske opštine Obrenovac, razgovarali, dogovarali se, pratili izvođenje tih radova, i jednostavno moram da kažem da koordinacija sa Ministarstvom, ali i dobrim radom lokalne samouprave u pripremi svog tog posla je omogućila da ono što je ugovoreno bude i ispoštovano.Naravno da od toga koliko svi poštujemo date termine poštujemo garancije koje dajemo i pisanim i usmenim putem građanima Srbije, a u ovoj situaciji građanima Obrenovca su značile mnogo.Naime, mnogo.Naime, sami ste bili svedok, verovatno i u drugim sredinama je to tako, šta se sve moralo istrpeti od strane građana Obrenovca, odnosno njegovog dela u Piromanu, Velikom Polju, Belom Polju i Mislođinu, dok su korišćeni pristupni putevi kroz ta sela na izgradnji autoputa.Ono što je važno, važno je bilo da ono što ste vi izgovorili ovde u Skupštini, a što je prethodno i lokalna samouprava obezbeđujući uslove za tako nešto, jer je snimila pozicije i stanje puteva lokalnih, pre nego što je počela izgradnja autoputa, da ispoštujemo ono o čemu smo razgovarali i ovde u parlamentu, a to je da pre avgusta meseca kada je puštena deonica od Obrenovca do Preljine, praktično u celom tom potezu budu ovi svi putevi sanirani, popravljeni u celosti, onako kako je i rečeno.Naravno da je to mnogo značilo kao garancija da će i auto-put biti završen i pušten u rad do Svetog Nikole, do praktično 18. decembra, dana pred Svetog Nikolu i to je olakšalo na neki način da trpimo i onaj deo zagušenja koji je nastavo na tom delu Koridora.Zaista, svaki dinar koji je potrošen je kontrolisan, nadziran i to je jako, jako dobro i ostao je jedan segment koji nismo rekli do kraja kada ćemo završiti, vezivali smo za dovršetak auto-puta do Surčina, a to je praktično, sada već nužna rekonstrukcija puta od Obrenovca do Uba, koji je, takođe poprilično korišćen za izvođenje radova na samom Koridoru auto-puta.Ono što je dobro u ovom trenutku jeste da se jedna inicijativa lokalne samouprave prihvatila od strane Ministarstva, a to je da se putarina na deonici od Obrenovca ka Beogradu, ne naplaćuje ne samo zbog građana Obrenovca već iz tog razloga što je smanjila interes onih onih koji voze teške kamione da silaze sa auto-puta i koriste puteve koji su i ovako preopterećeni. Očigledno 2010. godine, kada je rađena priprema za rekonstrukciju, ona je 2011. godine ponovo rekonstruisana, koja očigledno nije bila dobro urađena, nas dovede situaciju da sada ponovo moramo da razmišljamo o tome da taj put put bilo krajnje vreme da uđe u obzira i kaže se kada može da bude rekonstruisan.Činjenica je da 2018. godine, nakon moje molbe i zaista izuzetno brze intervencije i kako to kažu vanredne inspekcije i nadzora ministarstva urađena određena sanacija tog puta, ali ono što moram da kažem, na čemu se generalno radi kada su svi ovi zakoni u pitanju i da ukažem da se na tome još mora poraditi, a to je pitanje nadzora.Mislim da je prilikom te sanacije nadzor zakazao i ukoliko bi se danas izašlo na teren i pogledalo kako je to što je sanirano 2018. godine, danas izgleda, posle nepunih dve godine, zaključilo bi se da je tu neko otprilike ponovo žmurio i čekao da ne dođe neki trenutak da se kompletan put rekonstruiše.Mislim da je to ono što nije dobro mislim da na tome zaista treba nastaviti dalje da se radi. Sve ono što je rađeno izmenama mnogih zakona za ove četiri godine, kada je u pitanju licenciranje i nadzor itd. je zaista nešto što daje rezultate, ali ovaj deo, čini mi se, da je na ovom mestu, kada je u pitanju nadzor, zakazao i da ta sredstva koja su tada uložena u sanaciju, bar po meni nisu dala očekivane rezultate.Iz tog razloga ja vas praktično sada u ime i Obrenovca, i Uba i celog tog poteza pitam i jednostavno nadam se da imate bar približan odgovor kada bi mogli da očekujemo da će se to što je bilo sanirati? U svakom slučaju razmišljanja o traženju načina da se destimuliše korišćenje regionalnih puteva, pogotovo tamo gde ima auto-puta od onih, kako mi to kažemo, preopterećenih kadica koje i uništavaju putnu mrežu, ali ugrožavaju bezbednost saobraćaja se odvija auto-putevima. To mislim da je zaista još jedna stvar koja zavređuje ozbiljnu pažnju, zavređuje dodatnu uloženu energiju i da je to nešto što treba u najkraćem mogućem roku rešavati, jer time ćemo dosta rešiti.Naravno, ne treba posebno isticati da će poslanički klub Pokret socijalista narodne seljačke stranke, Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržati sve ove predložene izmene.Hvala.